Уважаеми колеги, предлагам парламентарният контрол да започне непосредствено, веднага след приключване на законодателната част.

Благодаря. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Правя процедура за поименна проверка преди предстоящото гласуване. Благодаря.

Станислав Иванов Стоянов - тук Станислав Стоянов

Необходимото количество гласове са 63-ма при регистрацията. Режим на гласуване, моля.

Разрешението е в сила за преминаване през въздушното пространство на Република България при полети по маршрут Република Азербайджан – Кралство Испания – Република Азербайджан в периода от 15 до 21 декември 2020 г. включително, с цел транспортиране на военна продукция от Кралство Испания до Република Азербайджан. Самолет с неговия екипаж се оставя на Военновъздушните сили на Украйна. Разрешението е в сила за периода от 14 до 30 декември 2020 г. за общо четири полета с цел превоз на украински национален контингент в Косово. Издадените заповеди са в рамките на компетентността компетентността на министъра на отбраната, касаеща преценка на военните параметри на преминаването с оглед отбраната на страната. По въпросите относно експортния контрол и съответствието с международни санкционни режими, задължителни за Република България, разрешенията за прелитане във въздушното пространство на страната следва да се предоставят на заинтересованата държава след положително становище от компетентните в тази област държавни органи – Министерството на икономиката и Министерството на външните работи.

Доклад на Комисията по правни въпроси. Заповядайте, госпожо Александрова.

приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, № 002-01-69, внесен от Министерския съвет на 3 декември 2020 г.“ На свое заседание, проведено на 9 декември 2020 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, № 002-01-69, внесен от Министерския съвет на 3 декември 2020 г. На заседанието присъстваха от Министерството на правосъдието: господин Евгени Стоянов – заместник-министър, господин Любомир Талев – директор на дирекция „Съвет по законодателство“, и госпожа Даниела Белчина – държавен експерт в дирекция „Съвет по законодателство“. Законопроектът беше представен от господин Стоянов, който посочи, че с него се създават норми, регулиращи упражняването на процесуални права в електронна форма и добави, че Законопроектът обезпечава въвеждането на Единната информационна система на съдилищата, както и функционалностите на Единния портал за електронно правосъдие по чл. 360в от Закона за съдебната власт. Той допълни, че с него се предоставя възможност да се извършват процесуални действия в електронна форма и да се изготвят електронни съдебни дела, като уточни, че порталът ще бъде достъпен след първоначална регистрация, като участниците в съдебното производство ще могат да получават електронни съобщения, призовки и книжа, включително да бъдат уведомявани за определени процесуални действия. С промените в Гражданския процесуален кодекс се прецизират разпоредбите за връчване на съобщения и призовки на електронен адрес чрез Единния портал за електронно правосъдие, квалифицирана услуга за електронна препоръчана поща или адрес на електронна поща. Предвижда се връчване само на електронен адрес на кредитни и финансови институции, включително на тези, извършващи събиране на вземания срещу потребители, на застрахователни и презастрахователни дружества, на търговци, извършващи доставка на енергия енергия и газ или предоставящи пощенски, електронни, съобщителни, водоснабдителни или канализационни услуги, на нотариуси и частни съдебни изпълнители, на държавни учреждения и общини. Предвижда се връчването на съобщения, призовки и книжа на адвокат да се осъществява посредством Единния портал за електронно правосъдие, като се създава задължение за адвоката за регистрация и поддържане на профил в портала. Предвижда се процесуалните действия и издаването на съдебните актове да се извършват в електронна форма, като на страните в исковото производство се вменява задължение за посочване и на електронен адрес. Прецизира се и уредбата за заплащане на такси и други задължения към съда. С промените в Наказателно-процесуалния кодекс се регламентира изготвянето на съдебните актове в електронна форма, създаването на електронен документ в Единната информационна система на съдилищата и удостоверяването му с квалифициран електронен подпис. Подробно се урежда упражняването на процесуални права и извършването на процесуални действия в електронна форма от страните, като се предвижда участниците в процеса да могат да правят искания, бележки и възражения, както и да могат да обжалват актовете на съда по електронен път. Прецизират се правилата за провеждане на видеоконферентни съдебни заседания при вземане на мярка за неотклонение задържане под стража в досъдебното производство. Законопроектът урежда призоваването и уведомяването по електронен път на пострадалия и на участниците в процеса и допълва правилата за изпращане на съобщение за извършено престъпление. Създава се правна възможност за подсъдимия да участва в делото чрез видеоконференция при обявено извънредно положение, военно положение, бедствие, епидемия, други форсмажорни обстоятелства или по писмено искане на подсъдимия и неговия защитник, както и по преценка на съда. Законопроектът предвижда изменения в Закона за здравето, с които се цели прецизиране на процедурите по задължително настаняване и лечение, като се предоставя възможност на лицето, чието настаняване се иска, да може да участва в делото и чрез видеоконференция, като тази процедура ще се извършва единствено когато здравословното състояние на лицето не позволява да се яви в съдебното заседание, както и при обявено извънредно положение, военно положение, бедствие, епидемия или други форсмажорни обстоятелства. Със Законопроекта се предлагат промени и в Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, с които се обезпечава възможността за прилагането на електронното правосъдие както от органите на съдебната власт, така и от другите участници в съдебното производство. Господин Стоянов обърна внимание на предвидения срок за влизане в сила на разпоредбите, с които се въвежда електронното правосъдие по Закона за съдебната власт и подчерта, че съгласието ще е водещ принцип при упражняване на правата в наказателното производство. В обсъждането на Законопроекта взеха участие народните представители Христиан Митев, Смиляна Кръстева и Явор Нотев. Господин Митев изрази своята подкрепа към Законопроекта и добави, че с подкрепата му ще се стимулира упражняването на процесуални права в електронна форма. Господин Нотев и госпожа Кръстева изразиха своите резерви към Законопроекта и дискутираха техническата обезпеченост на участниците в процеса при упражняване на процесуалните права в електронна форма. В резултат на проведеното гласуване Комисията по правни въпроси с 12 гласа „за“, без „против“ и 8 гласа „въздържал се“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, № 002-01-69, внесен от Министерския съвет на 3 декември 2020 г.“ Откривам разискванията. Имате думата за изказвания, колеги. Госпожо Нитова.

Уважаеми колеги народни представители! Ние от БСП сме „за“ електронно правосъдие. Ние подкрепяме философията и духа на Закона за промените в ГПК и НПК, но в Комисията сме гласували „въздържал се“. Така ще гласуваме и днес поради това, че някои от нормите, особено тези, които засягат промените в вместо да решат проблемите с бързината на правосъдието, мисля, че ще създадат нови проблеми, а те са свързани с основни права на българските граждани. Между първо и второ четене ще внесем нашите промени за това. Затова на този етап гласуваме „въздържал се“. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви. Реплики има ли? Други изказвания има ли? Колеги, не виждам други желаещи за изказвания по тази точка. Закривам разискванията

Моля, прекратете гласуването. предложение. Гласували 109 народни представители: за 79, против 19, въздържали се 11. Предложението е прието. Продължаваме с Доклада на Комисията по бюджет и финанси относно Законопроекта за ратифициране на Споразумението за кредитна линия между Република България като кредитор и Единния съвет за преструктуриране като кредитополучател. Кой ще представи Доклада? Госпожо Ангелова, имате думата.

Да, имаме открита процедура по разисквания, така че започваме разискванията. Изказал се е единствено народният представител господин Гечев. Има ли други изказвания? Няма. Закривам разискванията. Подлагам на гласуване Законопроект за ратифициране на Споразумението за кредитна линия между Република България като кредитор и Единния съвет за преструктуриране като кредитополучател, № 002-02-18, внесен от Министерския съвет. Гласували

Уважаеми господин Председател, моля за процедура – да гласуваме току-що приетия Закон за ратифициране на Споразумението за кредитна линия между Република България като кредитор и Единния съвет за преструктуриране като кредитополучател и на второ гласуване.

„ЗАКОН за ратифициране на Споразумението за кредитна линия между Република България като кредитор и Единния съвет за преструктуриране като кредитополучател. Член единствен. Ратифицира Споразумението за кредитна линия между Република България като кредитор и Единния съвет за преструктуриране като кредитополучател, сключено на 7 октомври 2020 г. Заключителна разпоредба.

наименованието на подразделението „Заключителна разпоредба“ и съдържанието на параграф единствен – всички текстове са по вносител Гласували

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги! „ДОКЛАД относно Законопроект за ратифициране на Устава на Агенцията за ядрена енергия към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие № 002-02-21, внесен от Министерския съвет на 30 ноември 2020 г. На свое редовно заседание, проведено на 3 декември 2020 г., Комисията по енергетика обсъди и гласува Законопроект за ратифициране на Устава на Агенцията за ядрена енергия към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, № 002-02-21, внесен от Министерския съвет на 30 ноември 2020 г. На заседанието присъстваха: от Министерството на енергетиката госпожа Теменужка Петкова – министър, госпожа Венета Цветкова – директор на дирекция „Енергийни проекти и международно сътрудничество“. страна на вносителя мотивите към Законопроекта бяха представени от министъра на енергетиката госпожа Теменужка Петкова. Тя посочи, че Агенцията за ядрена енергия е междуправителствена специализирана агенция към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие между страните, които търсят високи постижения в областта на ядрената безопасност, технологиите, науката, законодателството и въпросите, свързани с околната среда и икономическия живот. Агенцията за ядрена енергия е да съдейства на своите страни членки за поддържане и по-нататъшно развитие чрез международно сътрудничество на научните, технологичните и правните основи, необходими за безопасно, екологосъобразно и икономично използване на ядрената ядрената енергия за мирни цели. Уставът на Агенцията за ядрена енергия е утвърден с Решение на Съвета на Организацията за европейско икономическо сътрудничество, понастоящем ОИСР, прието на 20 декември 1957 г.

функциите и механизмът за присъединяване към нея. Членството на Република България в Агенцията ще допринесе за постигане на основни политики на страната ни в областта на енергетиката чрез обмен на информация, опит, техническа експертиза и най-добри практики,

за членски внос подлежи на индексация. За 2021 г. годишната вноска възлиза на 100 хил. евро за членство в Агенцията за ядрена енергия и 6 хил. евро за участие в Информационната банка на Агенцията за ядрена енергия. Разходите за годишната вноска са за сметка на приетия бюджет на Министерството на енергетиката за съответната година. След приключване на дискусията и въз основа на проведеното гласуване Комисията по енергетика със 17 гласа „за“, без „против“ и „въздържал се“ предлага на Народното събрание да приеме на първо четене Законопроект за ратифициране на Устава на Агенцията за ядрена енергия към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие,

На заседание, проведено на 9 декември 2020 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа посочения законопроект. От името на вносителите Законопроектът беше представен от госпожа Теменужка Петкова – министър на енергетиката. Агенцията за ядрена енергия (АЯЕ) е междуправителствена специализирана агенция към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) за сътрудничество между страни, които търсят високи постижения в областта на ядрената безопасност, технологиите, науката, законодателството и въпросите, свързани с околната среда и икономическия живот. Мисията на Агенцията за ядрена енергия е да съдейства на своите страни членки за поддържане и по-нататъшно развитие чрез международно сътрудничество на научните, технологичните и правните основи, необходими за безопасно, екологосъобразно и икономично използване на ядрената енергия за мирни цели.

Чрез него се основава Агенцията за ядрена енергия на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Определят се целта на организацията, нейната структура, компетенциите на Управителния комитет, задачите, които си поставя, функциите ѝ и механизмът на присъединяване към нея. Членството на Република България в Агенцията ще допринесе за постигането на основни политики на страната ни в областта на енергетиката чрез обмен на информация, опит, техническа експертиза и най-добри практики, както и ще съдейства за изпълнение и на заложената цел в одобрената пътна карта за действията на Република България по присъединяването към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, към Решение № 789 на Министерския съвет от 2017 г. с основна дейност за присъединяване към нови работни органи на Организацията. Членството в Агенцията за ядрена енергия на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие е свързано със заплащането на годишен членски внос. Сумата за членски внос подлежи на ежегодна индексация. За 2021 г. годишната вноска възлиза на 100 хил. евро или 195 хил. 583 лв. за членство в Агенцията за ядрена енергия и 6 хил. евро или 11 хил. 735 лв. за участие в Информационната банка на Агенцията за ядрена енергия. Разходите за годишната вноска са за сметка на приетия бюджет на Министерството на енергетиката за съответната година. Процедурата по присъединяване на Република България към Агенцията за ядрена енергия на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие приключва, след като бъде получено писмо от българското правителство, с което страната ни се ангажира да спазва Устава на Агенцията за ядрена енергия и правилата и процедурите на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, предхождани от завършване на вътрешноправните изисквания за ратификация на учредителния акт на Агенцията за ядрена енергия от Народното събрание съгласно чл. 85, ал. 1, т. 2 и 4 от Конституцията на След проведеното обсъждане на Законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: със 17 гласа „за“, без „против“ и „въздържал се“, Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Устава на Агенцията за ядрена енергия

Уважаеми господин Председател, госпожи и господа народни представители! Представям Ви: „ДОКЛАД на Комисията по външна политика относно Законопроект за ратифициране на Устава на Агенцията за ядрена енергия към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, № 002-02-21, внесен от Министерския съвет на 30 ноември 2020 г. На своето редовно заседание, проведено на 9 декември 2020 г., Комисията по външна политика разгледа Законопроект за ратифициране на Устава на Агенцията за ядрена енергия към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, № 002-02-21, внесен от Министерския съвет на 30 ноември 2020 г. Ратификацията на учредителния акт и Устава на Агенцията за ядрена енергия чрез закон

и процедурите на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие в областта на ядрената енергетика, ядрената безопасност, технологиите, науката, въпросите, свързани с околната среда и икономическия живот. От своя страна Агенцията за ядрена енергия съдейства на своите страни членки за поддържане на по-нататъшно развитие чрез международно сътрудничество в областта на правните, технологичните и научните основи, необходими за безопасно, екологосъобразно екологосъобразно и икономично използване на ядрената енергия за мирни цели. Уставът на Агенцията за ядрена енергия от 20 декември 1957 г. е основополагащият документ за създаването на Агенцията за ядрена енергия към Организацията за икономическо сътрудничество

както е залегнало в Решението на Министерския съвет № 789 от 2017 г. Членството в Агенцията за ядрена енергия изисква заплащане на годишен членски внос, който се индексира ежегодно. За 2021 г. този членски внос за България би бил 100 000 евро (11 735 лв.) за участие в Информационната банка на Агенцията за ядрена енергия. Тези разходи ще бъдат за сметка на приетия бюджет на Министерството на енергетиката за съответната година. Въз основа на мотивите към Законопроекта и на проведеното гласуване с 13 гласа „за“, без гласове „против“ и „въздържал се“ Комисията по външна политика предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Устава на Агенцията за ядрена енергия към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, № 002-02-21, внесен от Министерския съвет на 30 ноември 2020 г.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Манушев. Откривам разискванията. Имате думата за изказвания, колеги. Не виждам изказвания. Закривам разискванията и подлагам на гласуване Законопроект за ратифициране на Устава на Агенцията за ядрена енергия към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, № 002-02-21, внесен от Министерския съвет. Гласували

Господин Николов – процедура.

да преминем към второ четене на Законопроекта за ратифициране на Устава на Агенцията за ядрена енергия към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, с № 002-02-21, внесен от Министерския съвет на 30 ноември

Кажете, господин Свиленски. Благодаря, уважаеми господин Председател. Точките, които бяха посочени и фиксирани днес – 1, 2 и 3, са така, както Вие казахте, но в седмичната Програма остана една точка от сряда, която е Докладът за младежта.

Колеги, Докладът за младежта ще бъде включен отново в Програмата ни за работа, но за следващата седмица, няма да бъде разгледан днес. Просто се придържаме стриктно към Програмата. Новопостъпили питания за периода от 4 декември до 10 декември 2020 г.: Постъпило е питане от народния представител Дора Янкова към Костадин Ангелов – министър на здравеопазването, относно политиката на Министерството на здравеопазването, за да може здравната система да придобие въздушен медицински транспорт. Следва да се отговори в пленарното заседание на 18 декември 2020 г. Писмени отговори за връчване от: - министър-председателя на Република България Бойко Борисов на въпрос от народните представители Стоян Мирчев и Явор Божанков.

Борис Ячев; - министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков на въпрос от народния представител Георги Свиленски;

Данчев; - министъра на вътрешните работи Христо Терзийски на въпрос от народния представител Георги Свиленски; - заместник министър-председателя по обществения ред и сигурността и министър на отбраната Красимир Каракачанов на два въпроса от народния представител Христо Гаджев; Христо Гаджев; - заместник министър-председателя на правосъдната реформа и министър на външните работи Екатерина Захариева на два въпроса от народния представител Кристиан Вигенин;

на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков на въпрос от народния представител Георги Гьоков; - министъра на труда и социалната политика Деница Сачева на четири въпроса от народния представител Георги Гьоков;

Гьоков; - министъра на образованието и науката Красимир Вълчев на два въпроса от народния представител Донка Симеонова; - министъра на здравеопазването Костадин Ангелов

на въпрос от народния представител Николай Тишев; - министъра на земеделието, храните и горите Десислава Танева на въпрос от народните представители Светла Бъчварова, Румен Георгиев и Николай Пенев; Пенев; - министъра на икономиката Лъчезар Борисов на въпрос от народните представители Светла Бъчварова, Даниел Йорданов, Георги Стоилов и Николай Пенев; - министъра на вътрешните работи Христо Терзийски на въпрос от народния представител Иван Валентинов Иванов; Иванов; - министъра на земеделието, храните и горите Десислава Танева на въпрос от народните представители Михаил Христов, Лало Кирилов, Чавдар Велинов, Красимир Янков, Георги Андреев, Николай Иванов и Димитър Стоянов;

Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо министър, уважаеми народни представители! След почти два месеца чакане и хаотични разговори с представителите на северномакедонската дипломация, политика и държава, със специални пратеници, с неясно какъв статут, с неясна българска позиция, с непрекъснато еволюиращи искания от страна на Северна Македония, стигнахме до логичния резултат от проваления ѝ предварително договор до пълно блокиране на двустранните отношения, до необходимостта от българско вето в преговорния процес

договорът, който беше подписан преди две години и ратифициран с толкова много емоция, не уреди ключови въпроси на двустранните отношения, въпросът за малцинствените претенции на Република Северна Македония, въпросът за езика на омразата, въпросът за статута на Междуведомствената комисия, която трябва да изясни спорните исторически въпроси. Тази комисия в Договора е отбелязана като орган, който не е обвързан с никакви времеви срокове, резултатите от неговата работа по никакъв начин не са обвързани с българското съгласие за членство или вето на Северна Македония в Европейския съюз.

по какъв начин смятате, че тези въпроси могат да бъдат уредени, тъй като до днес се чуват противоречиви виждания? На основата на изпълнение на досегашния договор чувам позицията, че Македония не изпълнява Договора… …на основата на Анекс към досегашния договор – позиция, изразена от ВМРО, на основата на Анекс към договора – позиция, изразена в преговорния процес от господин Зоран Заев, на основата на рамковата позиция на България за предприсъединителните преговори на Република Македония, на основата на Декларацията на българския парламент. На коя основа, госпожо Захариева, ще се водят двустранните разговори занапред? Как смятате и как виждате да бъдат изчистени онези въпроси, които днес изглеждат неразрешими между двете държави? Тъй като става въпрос за мира и благоденствието на Балканския полуостров и на два братски народа,

от господин Антон Кутев и от народния представител Жельо Бойчев относно официалната позиция на Република България при стартирането на преговорите между Европейския съюз и Северна Македония. Имате думата, уважаеми господин Кутев. Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Министър, колеги! Колегата Жаблянов определи юридическата рамка и общо взето ситуацията, в която се намираме по този въпрос. Аз бих искал по този повод да продължа – без да се връщам на това, което каза, с нещо, което на мен специално ми се вижда важно. Въпросът ни конкретно е: каква е официалната позиция на Република България при стартирането на преговорите между Европейския съюз и Северна Македония? Той Ви е зададен преди близо месец и тогава беше доста по-актуален отсега, защото ние го зададохме преди да се излезе с някакви позиции, а вече сме излезнали с тях. Аз обаче имам проблем с позициите и затова искам да Ви върна на този разговор. разговор. Част от нещата колегата Жаблянов ги каза, но моят въпрос оттам нататък е: какво свърши България по време на управлението на Борисов през последните 10 години, за да може в крайна сметка отношенията с Македония да стигнат някаква по-добра фаза? Какво се случи през това време, така че да можем да обработим общественото мнение в България и в Македония, не зависи ли процеса на сближаване на две държави предимно от народите?

Искам да Ви напомня, че през 20-те и 30-те години в България, когато България е била ужасно бедна държава, са строени десетки училища в Западните покрайнини с български пари отвъд границата. Тогавашните български правителства, при цялата си бедност след национална катастрофа, са имали са имали съзнанието, че трябва да харчат пари за това в Западните покрайнини и хората от другата страна на границата да имат българско самосъзнание през строежа на училища. Нека да започнем от това: колко училища построихме – и ако не сме построили училища, какво направихме през последните 10

Уважаема госпожо Захариева, имате думата за общ отговор на зададените Ви въпроси.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

нещо, което стана ясно и с единодушното одобрение на Декларацията на парламента, която е предложена от правителството и одобрена от парламента, където много ясно са определени условията на България.

но нашите претенции към незадоволителното изпълнение на Договора от 2017 г. всъщност е от много по-рано. В редица двустранни срещи, включително и на заседанието на Междуправителствената комисия от миналата година, беше приет протокол и се бяхме съгласили за конкретни стъпки за ускоряване на изпълнението на този договор. В рамките на дискусиите за преговорите между Република Северна Македония и Европейския съюз за преговорна рамка сме изпратили разяснителен меморандум до всички институции, дадени са указания на всички български посланици, които са провели срещи в столиците на държавите – членки на Европейския съюз, за да запознаят в подробности позицията на България.

господин Жаблянов, има много ясен мандат на Комисията. В този договор, господин Жаблянов, има текст за езика на омразата, и то много ясен. Неправилно посочихте, че няма.

нареченото македонско малцинство в България. Така че прочетете Договора внимателно, има тези текстове. В редица текстове, не само в частта „Историческа комисия“, най-известно в публичното пространство е едностранното прекратяване на работата на Комисията по исторически въпроси от страна на Скопие с аргумент, че идват избори. Тази комисия беше създадена точно, за да не се политизират откритите въпроси по отношение на историята и да се оставят на спокойствие специалистите в областта да намерят текстове и да се разберат за промяната на учебните програми. За съжаление, спиране едностранно, и то с аргумент, че идват избори, означава – и това е нашият извод, че работата на Комисията от другата страна се политизира. В България миналата година имаше два пъти избори и по никакъв начин ние сме си и помисляли дори да предложим на нашите членове на Комисията да спрат нейната работа. Не само това, но българското правителство по никакъв начин не се намесва в работата на тази комисия. Има неизпълнение по отношение на езика на омразата, той е виден и не е само отсега, от страна на Република Има забавено изпълнение по отношение на инфраструктурните проекти – нещо много важно, особено на Коридор № 8 в частта жп е почти на етап нулево изпълнение

ЕКАТЕРИНА ЗАХАРИЕВА: От времето на двустранното заседание на Комисията по изпълнение на договора между правителствата Република Северна Македония не предприе почти никакви действия да започне да изпълнява договора. Напротив, в страната се разрази истинска антибългарска истерия. Тя беше доста силна и тогава, когато Народното събрание прие това решение и рамковата позиция, продължи да разчита, че България за пореден път ще си затвори очите за това, което се случва там, или ще продължи да бъде изключително доброжелателна, ние и в момента сме такива, горяха се български знамена, унищожиха се български паметници, включително и неполитически такива, разпространяваха се списъци на лица с българско самосъзнание, с българско гражданство с призив за саморазправа и така нататък. За нас За нас са достатъчно примерите, че нашата съседка трябва да преодолее редица стереотипи, за да може да тръгне уверено по пътя за присъединяване.

Не трябва да влизаме в обяснителни режими. Това е моят призив. Ние сме разяснили и продължаваме да разясняваме нашата позиция за причината за за невъзможност на България да одобри преговорната рамка. Ще Ви разясня още веднъж. В преговорната рамка България е поискала няколко ясни неща. На първо място, добросъседските отношения са хоризонтален критерий по Маастрихт. Пътна карта, която да наблюдава изпълнението на Договора. Когато говорим и за използването на формулировката за езика, да се спазва формулировката от Договора от 2017 г. – тя беше същата и в Декларацията от 1999 г. Продължаваме да водим преговори, защото, както правилно казахте, ние сме съседни държави. Поне от страна на българския народ мисля, че има изключително приятелски чувства към гражданите от другата страна на границата и се надявам да се запазят такива, въпреки отвратителната кампания на омраза и езика на омразата от другата страна. Какво е направила България? България, господин Кутев, беше първата държава, която след 15 години постави на първо място като приоритет европейската перспектива на страните от Западните Балкани по време на нейното председателство. Не само, че го постави на първо място, но тя успя да отблокира повече от две години блокираните заключения от Съвета на тема „Разширяване“. За първи път след 15 години в София беше проведена среща на върха – Европейски съюз, лидери на Западни Балкани, в която беше приета Софийска декларация, изпълнението на която са ясни стъпки за сближаване, изпълнението на които продължават и до днес. Българското правителство беше правителството – това е един от следващите ми въпроси, което за първи път създаде социална програма за общностите ни зад граница или за подпомагане и финансиране на сдруженията на българите зад граница. По отношение на Програмата ни за развитие – в момента нямам данни тук, сме финансирали десетки проекти, включително и за ремонт на училища, за здравеопазване, за неправителствени организации и други инфраструктурни проекти в Република Северна Македония, а и не само там – за всички страни от Западните Балкани. Балкани. Съвсем не съм съгласна, че българските правителства с премиер господин Борисов не са полагали усилия и не са обръщали внимание на този район – не само, че не е вярно, но тези правителства са правителствата, направили най-много в тази посока. Така че ние ще продължим да бъдем доброжелателни, но си мисля, че това, което трябва да се случи, е страстите от другата страна на границата да се успокоят и да започнем преговори, защото ние не сме спирали преговорите на различни нива – ръководител на преговорния екип от Министерството беше заместник-министър с няколко директори в него. Но тогава, когато основно се чуваше – това няма да направим, няма как да се водят преговори. Сега се надявам, след успокоение на страстите, ако се успокоят – това зависи от тях, и с рационален поглед да започнем да говорим какво ще направи правителството на Република Северна Македония, така че да започне да изпълнява Договора, да спре езика на омразата и да се държи като истински кандидат за член на Европейския съюз. Ще кажа няколко думи по отношение на протокол или анекс. Ние бяхме предложили два варианта. Преговорната рамка е ясна. Но вторият вариант беше протокол към Договора, тъй като обвиненията от Скопие, че ние не признаваме идентичност, правото на самоопределяне, език и други неща просто преминаха всякакви граници. Ние им казахме – добре тогава, ето Ви проект на двустранен протокол, за да започнем обсъждане. Това в началото също беше отказано, след което както и Вие цитирахте, имаше изказвания от страна на премиера Заев, че са склонни на такъв документ. Мнението и позицията на Министерството на външните работи е, че добросъседството трябва да стане част от преговорната рамка, защото това са най-силните гаранции за България, че подписаните документи ще се изпълняват и ще се наблюдават през цялото време на преговорния процес с ясни критерии за напредък. Ще припомня, че и в решението от март месец

Така че призивът ми към колегите в Скопие е: по-малко емоции и повече прагматизъм и връщане към изпълнение на двустранните договори.

Уважаеми господин Председател! Уважаема госпожо Министър, Вашият отговор беше достатъчно пространен и надхвърли предвиденото време в Правилника. Но аз смятам, че въпросът е толкова и толкова малко се обсъжда по същество българската позиция, че българският парламент остана в сянка, когато се изясняваше нашата позиция и това не е в полза на българската дипломация, нито на правителството. Но това остава за Вас. Аз предполагам, че и в тази посока предстоят още доста тежки дни. Не искам да бъда черноглед. Относно Договора, тъй като настоявате за конкретност, чл. 11, казва, че нищо от Конституцията на Република Македония не може да се тълкува, че представлява основа за намеса във вътрешните работи на Република България с цел защита статута и правата на лица, които не са граждани на Република Македония.

Тя очевидно се нуждае от преосмисляне, а не от настояване да си изпълняват Договора, тъй като в него липсват срокове за изпълнение на един или друг ангажимент от македонска страна. Нашата позиция не е обвързана с постигане на договореност в експертната комисия. Тази експертна комисия може да заседава 15 години, а инфраструктурните проекти, записани в Договора, да бъдат завършени към 2050 г. И това по никакъв начин не е въпрос на обсъждане между двете държави. Как ще се обясни неизпълнението на Договора в такъв случай? Още един съществен въпрос имам, който Вие не успяхте да обясните по никакъв начин. Въпросът за така наречената пътна карта, която се появи. Какво представлява пътната карта? Пътната карта са допълнителни условия по прилагането на Договора, които би следвало да бъдат признати от македонска страна. Какъв е статутът на един такъв документ, уважаема госпожо Министър? Никакъв! Защото онези срокове, които трябваше да фигурират в Договора, Вие сега предлагате да бъдат изнесени в някаква пътна карта. Искам да Ви призова – наистина всеки от нас е загрижен и за добросъседските отношения, и за бъдещето на България, просто направете необходимото македонската страна нейните ангажименти да бъдат обвързани с международно-правни документи, а не с интервюта и лични позиции на политиците от едната или от другата държава. В рамките на 10 дни македонският премиер даде две взаимно изключващи се интервюта – едното за Агенция BGNES, а другото пред македонските медии. Както казаха самите македонски политици – едното е за пред българите, другото за вътрешна употреба. Ама тази позиция – аз виждам, че сте съгласна, въпросът е по какъв начин тези ангажименти на Република Северна Македония да бъдат обвързани не просто в преговорния процес, а да бъдат обвързани като двустранни отношения, като твърди ангажименти? Това, което е постигнато в Преспанския договор и което не беше постигнато в нашия договор,

пропуските са налице, вижда ги цяла България и от тях страдат в момента двустранните отношения. Надявам се да си дадете ясна сметка за пълното фиаско на правителството в този процес. И понеже предстоят тежки преговори, България наистина влиза в предизборна обстановка и избори, разбира се, с неясен изход, то тогава би следвало общата позиция

Това не може да бъде дискусия, не може да бъде лично мнение на македонския премиер, не може да бъде резултат от посещението на специални пратеници. Защото ако става въпрос за специални пратеници, да попитам: кои са нашите специални пратеници в Скопие? ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ …колко специални пратеници от Скопие могат да дойдат, тъй като досега имаше № 1 – Георгиевски, № 2 – Бучковски, и кой е третият, който чакаме? Благодаря за вниманието. Изцяло съм съгласна, господин Жаблянов, че само интервюта или публични съобщения, които на всичко отгоре – втори път съм съгласна с Вас, че си противоречат, е крайно недостатъчно. Има международноправни документи и това е Договорът. Той е такъв документ. По отношение на сроковете, сами разбирате, че за езика на омразата срокът е постоянен. По отношение на конкретен инфраструктурен проект в един двустранен договор, който е с идеята да бъде постоянен, няма как да се изброят всички – може да изникне някой нов. изникне някой нов. А по отношение на липса на претенции за малцинства трябва да бъде постоянно – не само една година няма да имате претенции, след което ще имате. По отношение на Историческата комисия – за там мисля, че Ви е основен въпросът, по отношение на нея имаше, когато говорихме и обсъждахме Договора, включително в самото Министерство на външните работи, наистина дебат за това трябва ли да сложим срок. Ако бяхме сложили 2-годишен срок, каквито идеи имаше, в крайна сметка българската страна и експертите решиха – две години минаха, нямаха никакъв резултат, това щеше да бъде изключително изгодно от Република Северна Македония да прекратят работата на тази комисия – нещо, което те всъщност Така че всъщност интересите на българската страна предполагаха да няма срок за работа на Комисията, след което да се разпусне, и да имат абсолютното основание да я прекратят, а по-скоро нещо, което Комисията прави – годишна програма да си определя и да си приема самата комисия. Работата на Междуправителствената комисия всъщност е да прави оценка на предишните години и за следващата да определя срокове. Така че повечето срокове в този договор са постоянни постоянно трябва да развиваме и да подобряваме инфраструктурата между нас, постоянно трябва да развиваме и добри отношения в образованието, културата и науката. Затова тази година всъщност правителствата трябва да приемат конкретни програми. Постоянно трябва да се въздържаме от езика на омразата и от двете страни. Постоянно трябва да престанат претенциите за така нареченото македонско малцинство в България. Няма как да има срокове по тези разпоредби.

Така че един договор винаги може да се търси, ако целта е да се търси начин да не се изпълнява. Включително и в Преспа има срокове, които по моя информация, които са минали, преминали и не са приключили изпълненията по тях. По-важното е – това е нашият призив, с действия да се доказва, че ще го изпълняват. Думите – съгласна съм изцяло с Вас – не са достатъчни, ние имаме Договор с ясни разпоредби, имаме и протокол, одобрен от двете правителства, в резултат на което не само че не се ускори работата по Договора, но и работата на Историческата комисия беше спряна едностранно. По отношение на специалните пратеници, България няма нужда да има такъв, защото ние имаме посланик, имаме достатъчно дипломати и изобщо не мислим да назначим специален пратеник за Република Северна Македония. Ние имаме дипломати, имаме директори, имаме посланици. Това е решение на правителството. Господин Георгиевски няколко пъти подчерта, че е по негова инициатива и че не представлява никой – разбира се, че го приех, приятел на България и бивш премиер. Всъщност това е първият специален пратеник – официален, обявен за такъв от страна на правителството, господин Бучковски, който беше на посещение в България.

Благодаря, господин Председател. Уважаема госпожо Захариева, уважаеми дами и господа народни представители! Аз започвам с това, че, разбира се, България има огромен интерес от общо бъдеще на Република Северна Македония в Европейския съюз. Аз разбирам, че нашата програмна позиция е доста сложна и не се намираме в положение, в което да разменяме бъдеще за минало. Но, госпожо Захариева, въпросите са много повече от отговорите, които Вие давате днес тук. Започвам с тях и моля да ги изясните. Кога точно разбрахме, че договорът не се изпълнява? Кога ни стана ясно, че правителството на Северна Македония няма никакви намерения да изпълнява ангажиментите по този договор? Защото, ако бяхте толкова активни, както сте активни в последния месец или два, резултатът можеше да бъде друг. И ако има основание за Историческата комисия и концентрирате огромна част от вниманието си върху нея и отказа на Македонската страна да работи, питам аз: какво направихме ние с Общата комисия по изпълнение на договора и защо няма нито едно заседание на тази комисия? Искам да видя какви са били усилията на българското правителство в подкрепа на българските предприемачи, на българския бизнес? Какъв е размерът на българските инвестиции в Република Къде останаха големите обещания и прегръдките, които бяха между българския премиер и Зоран Заев, и резултатът от тях? Кога точно разбрахме, че няма никакъв резултат? За сметка на това там непрекъснато влизат други инвестиции, да не изреждам от кои държави. Следващият ми въпрос: какво направихме да се противопоставим срещу тази кампания, която върви, включително и срещу нашата страна? че има наблюдение: само в последните месец-два около 10 – 15 хиляди публикации в македонските медии и стотици публикации в международния печат срещу нашата страна? Искам да знам даваме ли си ясна сметка кой организира тези публикации? И по-важният въпрос: какъв е отговорът от българска страна да се противопоставим и да не попадаме в тази ситуация, в която ми се струва, че сме в изолация в Каква е политиката към хората, които са декларирали българско самосъзнание в Република Северна Македония? Знаете, че имаме 138 хиляди, които са взели български паспорти, 36 хиляди, които са в процедура на получаване получаване на български паспорт? Това са въпроси, по които не се вижда активно действие от страна на българското правителство.

Аз няма да отговоря на тези въпроси, защото не знам каква е тази процедура, господин Председател. Това е въпрос, нали? Не е питане. ЗАХАРИЕВА: Аз нямам против да правите изслушване, но това е отговор на въпрос. Не знам каква е тази процедура. Само ще кажа: господин Бойчев, Вие, ако не знаете каква е политиката, аз знам. ВАЛЕРИ ЗАХАРИЕВА: Не е тайна. Мисля, че Вие също гласувахте за миналогодишната декларация, така че прочетете и я вижте. Тя е предложена от българското правителство и мисля, че там много ясно са разписани нещата. Припомнете си решението на парламента и българската рамкова позиция и там нещата са ясни. По договора, включвайки всички сфери на сътрудничество, също мисля, че е било ясно какво цели българското правителство. Да, прав Да, прав сте за инвеститорите. Това е една от основните ни критики към изпълнение на договора. Събрали сме достатъчно материал. Българските представители и дипломати в в Посолството в Скопие. Изпратили сме също и на европейските институции фрапиращи случаи на създаване на административни пречки към български инвеститори в Скопие. Абсолютно за всеки казус, за който ние знаем и за който сме сигнализирали, изискваме постоянна информация и настояваме. Това е една от причините, между другото, заради които казахме „не“. Не е само Историческата комисия, затова, че българският бизнес бива по някакъв начин възпиран и създавани административни пречки да развива и да създава работни места там, да търгува или други случаи. Мисля, че за нас поне като правителство политиката ни е ясна, готова съм да разяснявам на всеки поотделно, ако не му е.

Уважаеми господин Председател, процедурата ми е следната: Ние се намираме в парламентарен контрол, в който министрите отговарят на въпроси на народни представители. Тъй като госпожа министърът каза, че няма намерение да отговаря и не разбира какво я питаме,

Ви, господин Председател. Уважаема госпожо Министър, дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Министър, на 2 септември 2020 г. на свое заседание Министерският съвет е приел две решения, с които, първо, заместник министър-председателят и министър Екатерина Захариева е определена за национален координатор от българска страна за инициативата „Три морета“;

Преди дни – мина доста време от въпроса, който е зададен, почти 50 дни – стана ясно, че по въпроса за участието на България в политическия проект „Три морета“ е налице единодушие между премиера Борисов и президента Радев. Моят въпрос към Вас е: с какво се променя политически и стратегически външната политика на Република България с участието в инициативата „Три морета“? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Паунов. Имате думата за отговор, госпожо Министър.

Уважаеми господин Заместник-председател, уважаеми господин Паунов, дами и господа народни представители! Както е известно, на 19 октомври 2020 г. в Талин българският президент Румен Радев официално прие от президента на Естония домакинството на следващата среща на високо равнище. Макар в сегашните условия нормалното планиране да е затруднено, се надяваме през следващата година да имаме сравнително нормално домакинство с при възможност реализиране на физически срещи. На Вашия конкретен въпрос: в никакъв случай след поемането на щафетата от България на президентската среща в Талин не означава някаква стратегическа промяна във външната ни политика. България участва в инициативата „Три морета“ от самото ѝ начало, поставено на първата среща на президента през 2016 г. в Дубровник. Поетото домакинство е логично продължение на досегашното ни участие, като ние сме шестия поред ротационен домакин. Няма съмнение, че участието ни в инициативата отговаря на националните ни интереси и от участието ни можем да извлечем конкретни ползи както в краткосрочен, така и в дългосрочен план. Реализирането на предложените бази за региона в трансгранични и инфраструктурни проекти с външно финансиране е изцяло в синхрон с политиката на Европейския съюз за кохезия и изравняване на жизнените стандарти между така наречените стари и нови държави – членки на Европейския съюз. Целта е привличане на стратегическа инвестиция, включително частен капитал, в допълнение към средствата, получавани от бюджета на Европейския съюз и съответно държавите членки, които участват във Фонда. България беше шестата, която се присъедини. Инициативата има и важно трансатлантическо измерение, изразяващо се в значителна финансова подкрепа на САЩ, не само финансова, което отваря възможността за реализацията на тези проекти. Те са в диверсификацията на източници и трасета на енергийни доставки, в пътната инфраструктура и дигиталната Ясно е, че макар инициативата да се лансира на президентско ниво, ролята на правителствата, тъй като става въпрос основно за инфраструктурни проекти, в изпълнението на проектите е водеща. В тази връзка в началото на септември българското правителство взе, както Вие казахте, две важни решения. Едното беше участието ни в Инвестиционния фонд на инициативата с вноска 20 млн. евро, като на Българската банка за развитие бе възложено да определи свой представител в ръководните органи на фонда. По този начин България се нареди сред държавите, те са вече общо девет, които направиха вноски във Фонда.

решение на Министерския съвет беше определен национален координатор и беше създадена с моя заповед в резултат на решението Междуведомствена работна група на ниво заместник-министри от компетентните български министерства, които ще координират по принцип политиката на България за тази инициатива, но и ще организират организацията на България за българското домакинство на Шестата среща на високо равнище със съпътстващите ѝ събития. България ще се придържа към принципа на приемственост на досега постигнатите резултати с разработените в рамките на инициативата приоритетни проекти в следните основни направления: подобряване на енергийната, транспортната, дигиталната свързаност между държавите в региона чрез изграждане и реализиране на ключови инфраструктурни и трансгранични проекти, осигуряващи диверсификация на енергийните източници, бързи транспортни връзки и цифровизация. Съвместна допълняемост на проектите с интеграционния процес в рамките на Европейския съюз и хармонизирането им с общите политики на Европейския съюз. трето, създаване на привлекателен инвестиционен и бизнес климат за привличане на стратегически инвестиции, включително частен капитал към региона, в който живеят над 110 милиона европейски граждани. Това би повишило интереса към изграждане на ключови инфраструктурни проекти в нашата страна и прилежащия Черноморски и Дунавски регион. В заключение, това, което България прави и ще прави в рамките на инициативата „Три морета“ е продиктувано от нашия национален интерес и от желанието за ускорено икономическо развитие и просперитет на нашия регион, както и за бързо възстановяване от кризата, причинена от сегашната пандемия. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, госпожо Захариева. Два уточняващи въпроса – господин Паунов.

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаема госпожо Министър, не съм доволен от Вашия отговор, който, без особена елегантност, е най-открито и директно пропагандистки. За да е напълно ясно какво представлява инициативата „Три морета“, представена от управляващите като полезно активизиране на икономически, транспортни, финансови и логистични отношения със страните от Прибалтика и Полша, е необходимо да се проследи самата идея за създаване на всеобщия руски антивоенен съюз. Генезисът на инициативата „Три морета“ идва от старата идея на маршал Йозеф Пилсудски за изграждане на санитарен кордон около Русия. Сега българското правителство го представя като някакво ново предложение на Европейския съюз, а всъщност това е проект за продължение на НАТО. Ясно е, че НАТО няма да издържи много дълго, тъй като вече е разбита организация. Опитът да се организира триморски съюз е опит да се изгради на мястото на НАТО нещо по-жизнено и по-добре финансирано. Но истината е още по-тревожна, защото тук идеята е да се постави стена от държави – тампони, между Русия и Западна Европа, и по специално Германия… Няма да Ви стигне времето за въпросите, господин Паунов.

уважаеми господин народен представител, надявам се Вие да осъзнавате Вашата отговорност, разпространявайки абсолютен фейк от трибуната на Народното събрание плашейки българските граждани. Това е инициатива, свързана с инфраструктурни проекти. За Ваша информация Германия не е част от тази инициатива – участва като наблюдател.

пълна лъжа. Няма нищо общо с тази инициатива. Неслучайно подробно се опитах да Ви обясня какви са трите приоритета по нея. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, госпожо Министър. Господин Паунов, имате думата за отношение.

Госпожо Министър, отново повтарям: не съм доволен от формално бюрократичния Ви отговор. Госпожо Министър, възползвате се от тежката криза с пандемията, с упадъка на икономиката и социалния колапс. Вие управлявате при тотално информационно затъмнение и присъединихте България към най-опасната за европейския и световен мир инициатива – военно-стратегическия блок „Три морета“. Така българският политически елит поема риска и отговорността за историческия акт, сравним с присъединяването на България към кайзерова Германия по времето на Първата световна война и към нацистка Германия по времето на Втората световна война, като цената отново ще плаща българският народ. Моето предложение е: по-бързо свикване на Консултативния съвет за национална сигурност към Президента на Република България, който да оцени оставането ни в инициативата „Три морета“. Дали няма да доведе до негативни щети за националната сигурност на България на фона на бързо влошаващите се руско-американски отношения, които могат да прераснат в широкомащабен военен конфликт. Също така е необходимо да се обсъди възможността да се проведе референдум, на който българските граждани да се произнесат дали България да остане в инициативата „Три морета“. Считам, че след като никой не попита българския народ иска ли България да влезе в НАТО, то сега е крайно необходимо

На 20 февруари тази година беше прието Постановление на Министерския съвет № 26, с което бяха одобрени допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за тази година в размер на 500 хил. лв. за финансиране на проекти на български общности

А през месец април 2020 г. бе приета и Програмата, която уточнява и обхвата на действие, дейностите и организациите, които биха имали възможност да се възползват от това финансиране. с това моля да ми отговорите на следните въпроси: колко, в кои държави и на каква обща стойност са одобрените за финансиране проекти? Колко от тях ще бъдат реализирани през тази година? Реално погледнато може да попитаме: бяха реализирани, тъй като вече сме декември, но може би има някои, които ще приключат до края на годината, съответно какъв е размерът на планираните за 2021 г. средства по тази нова програма? Благодаря.

Наистина, надграждайки политиката, която има към българите в чужбина, свързана с поддържането на българската идентичност, език и култура на нашите сънародници,

Нашите действия са насочени към подпомагане дейността на българските организации в защита и на тяхната кауза, и за съхранение на българския дух, език и традиции. В бюджета на Програмата за първата година бяха предвидени 500 хил. лв. Срокът за подаване на проектни предложения чрез нашите задгранични представителства беше до края на месец октомври тази година. Все пак трябваше да им обясним и подпомогнем как да подготвят тези проекти. Програмата се ползва с изключително голям интерес от страна на българските организации и на базата на експертната оценка и предварително зададените нормативни критерии бяха определени и първите 30 приоритетни проекта на обща стойност 499 хил. Тяхната реализация стартира в средата на месец ноември. Тук ще споделя, че като всяко начало изпълнението на Програмата през първата пилотна година е изпълнена с предизвикателства в следствие на обективни причини, като насложим и COVID-19, и трудността при лични лични срещи на представителите на тези организации с нашите посолства. На място, въпреки всичко, българските посолства и генерални консулства полагат максимални усилия за изпълнение на проектите и усвояване по най-оптимален начин на средствата

с неукрепени структури и липса на достатъчно опит при реализацията на проекти. Въпреки това, поне ние сме убедени, че ще успеем да изплатим и да усвоим тези 499

Основните цели, заложени в проектите на българските организации, са насочени към съхраняване на самобитност, популяризиране на българската култура пред местната общественост, разширяване на обучението на български език, грижата за местното българско културно историческо наследство, заздравяване на връзките със завършилите обучение в България, административно подпомагане на организациите и медиите на български език. Вярвам, че с отпускането на адекватна финансова помощ ще успеем да насърчим и разширим цялостната дейност на тези организации, които, както знаете, през годините са срещали трудности да намират средства за издръжката и съществуването си. Благодаря, госпожо Министър. Господин Вигенин – реплика. Благодаря, уважаеми господин Председател. Госпожо Вицепремиер, колеги, аз няма да задавам въпроси, ще направя малък коментар само. По принцип приветствам тази идея. Смятам, че е добре тя да бъде разширена в следващите години. Този въпрос го зададох преди всичко с цел да се чуе малко повече, че такава програма има и че тя вероятно ще се развива в следващите години – това би било полезно. Но ми се струва, може би защото е началото на процеса, по принцип леко хаотично върви работата по тези програми, по които финансираме външни проекти, външни организации. Като казвам хаотично имам предвид, че е хубаво да има една по-добра координация по отношение на целите и съответно на средствата, които се реализират. Има средства, които вървят по линия на Министерството на образованието, по линия на Министерството на културата – съм убеден, че част от тези организации получават такива средства. Сега в Министерството на външните работи се прави такава програма и малко ми се губи ролята във всичко това на Държавната агенция за българите в чужбина, която пък, струва ми се, че би трябвало да бъде, така да се каже, Аз мога да се досетя защо тя няма роля и в това, но, като казвам, това, смятам, че по принцип правителството на ГЕРБ направи едни заявки по отношение на Агенцията, които не бяха реализирани. министър-председателят беше заявил, че Държавната агенция за българите в чужбина трябва да се разформирова. Струва ми се, че с тази инициатива на Министерството на външните работи то стъпва още повече в полето на дейност на тази агенция. Логично е следващото правителство, най-малкото, ако не я разформирова, да я трансформира от държавна агенция в агенция и да я сложи под шапката на Министерството на външните работи, което ще помогне по-ефективно и целенасочено да се използва целият този ресурс. казвам, ако можем да фокусираме малко по-добре тези средства, целите да са малко по-ясни, да са обвързани с една по-цялостна стратегия по отношение на политиката – информационна, културна, на България към тези страни, то такъв тип програма би била важен елемент от една такава цялостна стратегия. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Вигенин. Дуплика, госпожо Захариева, имате думата. Аз вземам думата само да допълня отговора си, защото мисля, че пропуснах да спомена и сумите за следващата година. Програмата първоначалния си вид беше 2020 – 2024 г. Знаете, че такова е бюджетното планиране. Тя допълва, а не не дублира другите програми, но сте прав, че има различни институции, които отговарят за това. Ние сме в добра комуникация и координация. По отношение на Агенцията за българите в чужбина наистина трябва сериозен анализ. Знаем, а и Вие знаете, като бивш външен министър, че това е Главна дирекция към Министерството на външните работи. Взети са бройки оттук-оттам. За следващите години се предвиждат по около 2 милиона. Първата година първо беше по средата на годината, след като знаехме, че

Процедура по начина на водене към Вас, господин Христов. Бъдете коректен и към министъра и към колегите депутати, които се изказват, защото времето, което давате на госпожа министърката, е двойно. Преди малко вместо шест минути беше 12 минути, после ѝ дадохте минута и половина, а когато аз се опитах да задам въпроса, Вие се опитахте да ме прекъснете на втората минута. Бъдете стриктен, но и към двете страни.

Антон Кутев и Филип Попов относно представителство в местната власт на българската диаспора в Украйна, след проведените административни реформи и местни избори. Заповядайте,

и административния район Болград, където е съсредоточено българското малцинство в Република Украйна. Тази реформа, разбира се, беше отразена и дебатирана в българския парламент, който прие и декларация във връзка със защитата на свободата, правата, културната идентичност и изобщо интересите на българското малцинство в Република В тази връзка е и нашият въпрос към Вас, а именно: как се е отразила административната реформа в Република Украйна на представителството в местната власт на българите в страната след проведените местни избори в държавата на 25 октомври 2020 г., г., молим да представите и сравнителен анализ на броя на представителите на българската диаспора в местната власт между предходните и последните местни избори? Благодаря

беше постигнат позитивен резултат, изразяващ се в това трите района с най-голям брой етнически българи да бъдат обединени в един голям районен център с град Болград. По този начин не се допусна разводняване и намаляване на представителността на българския етнос. На второ място, е важно да се знае, че украинското законодателство не позволява двойно гражданство и не води статистика на резултатите от изборите по малцинствен етнически етнически признак. Важен фактор е обстоятелството, че българското национално малцинство в Украйна няма регистрирана единна политическа партия, поради което е трудно да бъде определен точният брой на неговите представители в местната власт.

представянето на българското етническо малцинство на проведените тази година местни избори е по-добро в сравнение с резултатите от предходните местни избори преди административно-териториалната реформа.

Ще отбележа, че изключително позитивен резултат от изборите на местните органи на властта се наблюдава в окрупнения Болградски регион, където осем от избраните общо 10 кмета на обединените общини, възлизащи в състава на Болградския регион, са от български етнически произход, или 80% от кметските места са заети от представители на българското етническо малцинство. Може да се каже, че в контекста на изборите за местната власт административно-териториалната реформа е изцяло в интерес на българското национално малцинство на места за сметка на други малцинствени общности. За сравнение на предходните избори за местна власт

На регионално ниво може да се обобщи, че в шест от седемте района на Одеска област българското национално малцинство има свои представители в общинските и новосъздадените районни съвети. Тук сравнение с предишни избори е невъзможно, тъй като при старото административно деление такъв орган на местната власт не е съществувал. Това се отнася особено за населените места с висока концентрация на българско малцинство. Конкретно за Болградския регион – районен съвет, 18 от 42 депутатски места ще се заемат от представители на българското малцинство. На ниво област Централната избирателна комисия все още официално не е утвърдила списъка на депутатите в Одеския областен областен съвет. Забавянето е в резултат на заведени множество съдебни спорове в региона. Според данните до момента етническите българи ще запазят обичайното си ниво на представителство, като със сигурност можем да твърдим за наличие на четирима представители на българското малцинство.

Често казано, аз не съм напълно убеден, че това, което ни казахте, е в полза на българите в Украйна, но това е нещо, което трябва да видим занапред. Проблемът на политиките с

стига да е вярно, би трябвало да доведе до по-добър резултат. Именно този резултат ме интересуваше дали всъщност е реалност. Надявам се да е! Честно казано оставам със своите съмнения. И само още една дума. Едно от най-важните неща, които трябва да правим все пак, са онези активности, за които говорихте в предишния въпрос,

Така че лично моята препоръка е да работим по-активно, защото тези 500 хил. лв., които се оказа, че са за тази година, даже не са изхарчени. Очевидно там не е стигнало нищо или са стигнали примерно 20, знам ли колко. Очевидно политика с тези суми за подкрепа на малцинствата не може да се води – говоря по принцип, не конкретно към Вас. Трябва ни много по-силна политика за привързване през образованието, през обмяна на общностите, през културата. Това са нещата, които обвързват националните общности и които връщат българите в България. Трябва да сме много по-активни. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря, господин Кутев. Госпожо Захариева, ако имате информация каква част от тези 500 хиляди, които със зор сме ги издействали,

Добре. Приключихме с този въпрос. Следващото питане е от народните представители Красимир Янков,

Заповядайте, господин Стоянов. Господин Председател, уважаема госпожо Заместник министър-председател! През лятото на 2012 г. следствие изригването на един от най големите подводни вулкани в южната част на Тихия океан, се образува плаващ остров с размери 27 хил. кв. км, приблизително колкото Белгия. Островът се намира на около 1000 км северно от Нова Зеландия – в триъгълника между Нова Зеландия, Фиджи и остров Кук, като неговото образуване е засечено от спътници на НАСА, наблюдавано е от Военноморските сили на Нова Зеландия, Военновъздушните сили на Австралия, посетено е от експедиции, геолози, журналисти, отразено е от „Ройтерс“, „Дейли Мейл“ и така нататък. Първият установяващ, че островът е ничия собственост българският гражданин Валентин Баланов, който след проведена консултация с един от най-големите юристи по морско право в световен мащаб – член-кореспондент професор Александър Янков и професор Иван Владимиров, предприема предписаните от тях действия, включително експедиция по завладяването му. Действията по придобиване собствеността на острова са документирани, включително и пред европейски нотариални кантори. След завладяването на острова същият е предложен да стане част от територията на България, като се има предвид, че според геолози само природните богатства на острова възлизат на около пет трилиона долара. Едновременно с това около него се образуват 12-милна зона териториални води и 20-милна икономическа зона. В този случай всички природни богатства, които се намират в тази икономическа зона, щяха да са собственост на Република България. В съответствие с тези намерения е изготвено предложение до българското правителство за придобиване на собствеността върху острова. продължение на половин година никой не реагира на това предложение, поради което, използвайки възможностите на Международното право, Валентин Баланов създава нова суверенна държава, наречена: Княжество Нова Атлантида, която е съвместен проект с „Менса Интернешънъл“. Нашето питане е следното: каква е политиката на България спрямо Княжество Нова Атлантида до настоящия момент? Разглеждани ли са поставените от Княжеството въпроси? Смятаме ли да се възползваме от направените предложения? Какви са бъдещите ни намерения в тази област?

България не признава под каквато и да е форма съществуването на споменатото от Вас Княжество Нова Атлантида като суверенна държава. Нещо повече, не съществува какъвто и да било акт на международно признаване на Княжеството. То не съществува нито юридически, нито физически. Защо казвам, че не съществува физически? Както правилно отбелязвате, на 17 юли 2012 г. подводният вулкан „Хавърсиймаунт“ от вулканичната островна верига „Кермадек“ изригва и в резултат на повърхността на океана се образува временно плаващо образование от пемза с ниска плътност, със значителен размер от приблизително 400 кв. км. През следващите 122 дни образованието от нестабилна плаваща маса постепенно се разтваря в океана. Процесът на създаване и разпад на това образование е изследвано от международна група учени океанолози и геолози от САЩ, Великобритания, Нова Зеландия, Австралия и резултатът е публикуван през 2014 г. в изданието „Нейчър

В този смисъл разбирате защо и Министерството на външните работи не развива външна политика спрямо така несъществуващата територия Княжество Нова Атлантида, а също така не са поставени и разглеждани въпроси от двустранен характер. Ще си позволя да се позова на чл. 2 от Виенската конвенция за дипломатическите отношения, съгласно който установяването на дипломатически отношения между държавите и учредяването на постоянни дипломатически представителства става по взаимно съгласие. Следователно за съществуването на дипломатически отношения за откриването на територия на друга държава на дипломатическо представителство е необходимо, на първо място, две суверенни държави, както и тяхното взаимно съгласие в този смисъл. Вие ме питате: смятам ли да се възползвам от направените предложения? Тук ясно визирате направеното от господин Владимир Баланов предложение и предприемане на мерки за присъединяването на плаващия обект в южната част към територията на Република България. В отговора си от 2014 г. Министерството на външните работи ясно и недвусмислено е отговорило, че при извършването на анализа, на първо място, би следвало да се разгледа въпросът за характера на този обект. Тъй като обектът всъщност не е трайно закрепен за земните недра и плавайки, той променя местонахождението си, още тогава... Той не може да се третира като земя, респективно като остров. Въз основа на заключението, че обектът не представлява остров, не съществува правна възможност този плаващ обект да бъде обявен за част от територията на България – това са отговорили колегите още през 2014 г. В допълнение към това – не считаме за възможно реализирането на евентуални икономически ползи за страната, предлагани от господин Баланов, от експлоатацията на ресурсите, намиращи се в изключителната икономическа зона или континентален шелф поради обстоятелството, че такива не могат да бъдат определени около

ПГ): Наблюдавам усмивките на лицата на колегите. Госпожо Министър, ще се откажа от двата въпроса, които имах, защото Вие де факто отговорихте на тях. Явно обаче говорим за различни неща, защото по данни отпреди месец геолозите започват да говорят за създаването на осми континент в този район на света – това, за което аз Ви говоря. Но явно противоречивата информация води до различни изводи и според мен би следвало българското правителство да се заинтересува по този въпрос. Моето отношение към казаното от Вас ще изразя по следния начин. Българският народ има една поговорка: „Господ дава, но в кошара не вкарва.“ Въпросът ми е свързан само с използването на една възможност и нищо повече. COVID кризата промени нашия свят и искаме или не, той никога няма да бъде същият – ще бъде различен. Дали ще бъде по-добър, или по-лош – всичко зависи от нас. По повод на казаното от Вас искам да цитирам една мисъл на Джон Кенеди: „Проблемите на света не могат да бъдат решени от хора, чиито хоризонти са ограничени от очевидните реалности. Нуждаем се от хора, способни да мечтаят за неща, които никой никога не е виждал.“

Преди да си тръгнете, можете да дойдете да Ви задам два въпроса на ухо – тук, при мен.

Маската, господин Паунов, и спрете да говорите.

са заложени общите европейски политики и цели за развитие на енергетиката и за ограничаване изменението на климата, като са отразени националните специфики в областта на енергийните ресурси, производството, преносът и разпределението на енергията. Дефинирани са основните стратегически решения, насочени към постигането на националните цели и гарантирането на българските интереси. Стратегията отразява тенденциите, мерките и политиките в областта на енергийната сигурност, енергийната ефективност, либерализацията на електроенергийния и газовия пазар и интегрирането им в общ европейски енергиен пазар, както и развитието и внедряването на нови енергийни технологии. В тази връзка: какви са Вашите виждания за конкретните мерки за изпълнение на заложените в Стратегията приоритети, средносрочни и дългосрочни цели? Къде е мястото според Вас и каква е перспективата за развитието на ядрената ни енергетика, и по-конкретно развитието на двата проекта

Както и Вие отбелязахте, Проектът на стратегия за устойчиво енергийно развитие на Република България до 2030 г. с хоризонт до 2050 г. е разработен на основание чл. 4, ал. 2, т. 1 от Закона за енергетиката и отразява визията на държавата за развитието на енергийния сектор до 2030 г. с хоризонт до 2050-а. Стратегията определя общата рамка за провеждане на енергийната политика на Република България до 2030 г. с хоризонт до 2050-а и е разработена на базата на анализ за състоянието на сектор „Енергетика“ в страната и региона и оценка на неговия потенциал. Отчетени са натрупаният през годините опит при управление на енергийната система на страната, потенциалът за работа на съществуващите производствени енергийни мощности след тяхната рехабилитация и модернизация, необходимостта от изграждане на нови електропроизводствени мощности, отговарящи на екологичните изисквания и най-високите критерии за безопасност и устойчивост, както и необходимостта от ускоряване внедряването на нови и високоефективни енергийни технологии и мерки, водещи до значимо намаление на енергийното потребление и разходите за енергия. Ядрената енергетика играе важна роля за гарантиране на националната, регионалната и европейската енергийна сигурност, като в същото време предоставя енергия на достъпни цени и е ключов елемент за преминаване към нисковъглеродна икономика. В съобщението на Европейската комисия „Чиста планета за всички европейци“ от ноември 2018 г. ясно се посочва, че климатично-неутралната енергийна система на Европейския съюз през 2050 г. ще се базира основно на възобновяемите енергийни източници и ядрената енергия. Ядрената енергия, като доказан беземисионен ресурс и определена като местен енергиен ресурс съгласно Евростат, е ключов елемент в структурата на енергийния баланс на страната за гарантиране на сигурни и надеждни енергийни доставки и ефективна борба с климатичните промени. Българската страна разполага с доказан и международно признат над 45-годишен опит в безопасната и сигурна експлоатация на ядрена централа, с висококвалифициран човешки потенциал и ефективно развита енергийна инфраструктура. Приблизително 37% е делът на ядрената енергия в енергийния микс на България. Предвид това, България ще продължи да разчита на ядрената енергетика за осигуряване на устойчив енергиен микс, продължаване на експлоатацията на наличните мощности, както и реализирането на нови ядрени мощности ще е от стратегическо значение за запазване на енергийната сигурност, редуциране на емисиите от парникови газове, както и намаляване на зависимостта от внос на енергийни ресурси по разходоефективен и конкурентоспособен начин. Важен елемент, свързан с енергийната сигурност на страната, е успешното изпълнение на проекта за продължаване на експлоатацията на блокове V и VІ на АЕЦ „Козлодуй“. Знаете, че в края на 2017 г. и през 2019 г. в резултат на успешното изпълнение на проекта Агенцията за ядрено регулиране удължи лицензиите за експлоатация на V и VІ блок съответно с още до 30 години. Друг важен елемент с особено значение за енергийната сигурност на страната е успешното изпълнение на проекта, свързан с повишаване на мощността на АЕЦ „Козлодуй“ до 104%. Това е постигнато чрез повишаване на топлинната мощност на всеки блок от 3000 мегавата на 3120 мегавата. Видно от Проекта на стратегия, който е разработен, видно и от енергийния баланс, който е изготвен, предвижда се изграждането на нова ядрена мощност в страната от 2000 мегавата, които поетапно да бъдат въведени в експлоатация след 2030 г. През месец октомври 2020 г. излезе проучване на Националния център за парламентарни изследвания, от което е видно, че повече от 60% от хората одобряват развитието на ядрената енергетика. Именно в нейно лице виждат и възможност за справяне с климатичните промени и постигането на климатична неутралност до 2050 г. В тази връзка конкретно по отношение на двата проекта, които Вие посочихте. Първо, по проекта, свързан с търсене на възможност за изграждане на АЕЦ „Белене“, със стратегически инвеститор, изцяло на пазарен принцип, без предоставяне на държавни гаранции, без предоставяне на корпоративни гаранции или сключване на дългосрочни договори за изкупуване на електрическа енергия – Вие знаете, че на 7 юни 2018 г. именно българският парламент прие решение. В това решение българският парламент е посочил много ясно своята воля, както и параметрите, при които този проект следва да бъде реализиран. Знаете, че беше разработена процедура, свързана с избор на стратегически инвеститор, тази процедура предвижда определени етапи. Към настоящия момент с оглед пандемията от COVID-19 процедурата всъщност е на етап, който е свързан с предоставяне на достъп до информационната зала за проекта. Имайки предвид пандемичната ситуация в целия свят и ограниченията, свързани с пътуванията, на този етап не можем да пристъпим към изпълнението на възможността да бъде предоставен достъп до тази информационна зала и всеки от потенциалните кандидати

издаде заповед, с която одобри Площадка № 2 на АЕЦ „Козлодуй“ като площадка, на която може да бъде изградена нова базова мощност, нова ядрена мощност, която отговаря на която отговаря на одобрената ОВОС. На 14 октомври 2020 г. Министерският съвет взе решение, с което даде мандат на министъра на енергетиката да възложи на Българския енергиен холдинг създаването на работна група и влизането в комуникация с американски компании, които са водещи в областта на ядрените технологии.

не само тази година, а и в последните две години особено интензивно, защото реално осъществяването на проекта „Белене“ и най-вече решението на Народното събрание от юни месец 2018 г., и решението на Министерския съвет от 2018 г. оставаме с впечатление, че е замразено и не се изпълнява. Днешният Ваш отговор отново постави големи съмнения пред изпълняването на проекта „АЕЦ „Белене“, въпреки че през тази година се случиха неща, които не бива да подминаваме. Три от най-големите ядрени компании в света повярваха в нашия ядрен проект „АЕЦ „Белене“ – съответно „Росатом“, „Фраматом“ и „Дженерал Електрик“, и подписаха меморандум за извършване на общи действия по изпълняване на проекта. Досега виждаме, че на всички наши въпроси се отговаряше по един и същи начин – че COVID пандемията пречи на осъществяването на проекта. Убедени сме, че при такъв сериозен проект COVID пандемията не може да пречи. Отдавна на петте компании, които са допуснати до изпълняване на проекта, до участие в процедурите, трябваше да им се даде коридор, за да може да извършат своите дейности и да продължат работата си по осъществяване на проекта „Белене“. Нещо повече, видяхме, че наскоро в АЕЦ „Козлодуй“ Вие проведохте срещи, заговорихте за изграждане на хибриден реактор. Стратегията на България е такава, тя и така е заложена – в България да има две ядрени централи. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: завършвам. Ние не сме против изграждане на VІІ реактор – нещо повече, енергийният баланс, който излезе през последните дни, показва, че на България са необходими две ядрени централи, и то две ядрени централи с преобладаващо държавно участие. И още един въпрос. Преди време лично поставихме въпроса за зелената енергия, Зелената сделка, мисля, че беше на 12 юни 2020 г. при поставянето на единия от въпросите. Останах с впечатление, че твърде скептично се отнесохте. ПРЕДСЕДАТЕЛ Малко след това Полша и Унгария поставиха по същия начин въпроса, че ядрените централи, които, добре направени, имат нулеви емисии, биха могли биха могли да бъдат включени в Зелената сделка. Още веднъж, нашият въпрос е: как виждате реално изграждането на VІІ блок в „Козлодуй“, съвместяването и завършването на централа „Белене“? Бихте ли могли да ускорите този процес и в какви срокове виждате изпълнението? Благодаря.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 Конкретно на двата въпроса. Първо, по отношение търсене на възможност за реализация на проекта за АЕЦ „Белене“. Както вече споменах, това е съгласно решение на българския парламент, по Конституция сме длъжни да изпълняваме това решение, и го изпълняваме. Това, което се случи след месец февруари 2020 г. в рамките на целия свят, а именно пандемията от COVID-19, промени дневния ред на всички възможни такива големи проекти, изобщо дневния ред на целия свят. Така че е съвсем нормално от гледна точка на мерките за безопасност, на ограниченията, свързани с пътуванията, да се забави и процесът, свързан с процедурата за избор на стратегически инвеститор, още повече че етапът, на който се намираме ние, е свързан с това да се предостави физически достъп до информационната зала за проекта, която е готова и е в Националната електрическа компания. Търсехме възможност да бъде предоставен достъп онлайн до тази информация, но това се оказа невъзможно, тъй като самата информация по своя характер е конфиденциална, съдържа съответно и въпроси, които касаят авторски права, така че е невъзможно да бъде предоставен достъп онлайн. Физическият достъп към настоящия момент е лимитиран с оглед мерките, които са наложени във всяка една държава, свързани с пътуванията. По отношение на VII блок на АЕЦ „Козлодуй“. Вие знаете, че още през 2012 г. през месец април има решение на Министерския съвет, което е решение по принцип, за изграждане на нова ядрена мощност на площадката на АЕЦ „Козлодуй“. Впоследствие през 2013 г. и през 2014 г. следват още две решения на Министерския съвет това са колегите от правителството на господин Орешарски. В рамките на тези две решения се взима решение за изграждане на VII блок на АЕЦ „Козлодуй“ по американска технология IP 1000 и съответно е взето решение, че че реализацията на този проект ще стане факт, в случай че тя бъде потвърдена от следващо правителство. Никога не е спирано да се работи по тази тема. Знаете, че имаше процедура, свързана с ОВОС. Няколко години наред тя беше обжалвана по съдебен ред и през 2019 г. ВАС

за отношение по отговорите към питането?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 която да отчете основните световни тенденции в енергетиката, както и възможностите за развитие на енергийния микс у нас. Това е важно не само с оглед на нашите реалности и преминаването към и нисковъглеродна икономика, но и както е видно, за да предпази енергийната ни система от колебанията и нерешителността в политическата конюнктура. Ядрената енергетика трябва и в бъдеще да е важна част от енергийния микс – това е заложено в Проекта за стратегия, и е време за реални стъпки за развитие на нови ядрени мощности с план кога да става това и какви да бъдат те. Необходима е специална нова Програма според нас за развитие на ядрената енергетика, обвързана с дългосрочната ни енергийна стратегия. С оглед избягване на вече 30-годишното забавяне на проекта за АЕЦ „Белене“ – при реални възможности за неговото осъществяване, е важно да се отбележи, че също така е приоритетно, необходимо и реално стартирането на процес за изграждане на нови ядрени мощности в АЕЦ „Козлодуй“. Те трябва да бъдат съобразени с основните показатели, определящи по-нататъшното развитие на световната ядрена енергетика, а именно безопасността на ядрените съоръжения и себестойността на произведената в тях електроенергия. И двата ядрени проекта са изключително важни за бъдещето на Република България и за икономиката на страната. Тъй като е ясно, че енергетиката ни е на кръстопът, необходими са наистина смели и дългосрочни решения въпреки пандемията. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря, господин Иванов. Госпожо Министър, с това приключи и парламентарният контрол за Вас. Приятна и успешна работа Ви желая!